Srbije.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim

sistema.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom trenutku 163 163 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prelazimo tačku – Predlog zakona o socijalnoj karti.Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o socijalnoj karti, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

karti.Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma, tačke 2. i 3. dnevnog reda, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Prelazimo reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Lesoto o saradnji u oblasti odbrane, u celini.Molim

reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanik.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.Prelazimo nego što pređemo na glasanje, podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres predloga autentičnih tumačenja u načelu, a s obzirom na to da na predloge autentičnih tumačenja nisu podneti amandmani Narodna skupština će, shodno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o predlozima autentičnih tumačenja u celini.Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. stav 1. 3) Zakona o sprečavanju korupcije, sa ispravkom u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

reda.Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 64. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, sa ispravkom u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog autentičnog tumačenja.Dame